u sali, da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

poslanika.Dostavljeni su vam Zapisnik Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u ovoj godini i Treće posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Zapisnik Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, održanoj 25, 26. i 27. oktobra i 1, 2, 8, 9. i 10. novembra 2016.

ove zapisnike.Stavljam na glasanje Zapisnik Treće posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu, održane 9. novembra 2016. godine.Molim da

sazivu ove sednice dobili ste predlog dnevnog reda sednice, ali imamo veći broj predloga po hitnom postupku i po redovnom postupku. Izvolite.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić, Hvala, poštovana predsednice.Želim da ukažem da je ova sednica sazvana suprotno članu 86. Poslovnika Narodne skupštine. Član 86. kaže u prvom stavu – sednice Narodne skupštine saziva predsednik Narodne skupštine pisanim putem, po pravilu najmanje sedam dana pre dana određenog za početak sednice.U stavu 2. kaže – može da se sazove u kraćem roku, pri čemu je predsednik dužan na početku sednice da obrazloži takav postupak.Ja sam čekao da vi obrazložite zbog čega je ova sednica sazvana u roku od 24 i po sata, znači ne sedam dana, nego 24 i po sata. Zašto je sazvana u nedelju, za 15.00 sati, kada nije radno vreme Narodne skupštine? Zašto za ovu sednicu Narodne skupštine nema obezbeđen TV prenos, koji skupština plaća javnom servisu svake godine 80 miliona dinara?Da ne govorim o članu 172. Poslovnika koji govori na koji način se raspravlja, može raspravljati i u kojim rokovima o budžetu.Ja vas molim da konstatujete da ste povredili član 86, jer nam niste dali obrazloženje zašto je sednica sazvana u kraćem roku i da pomerite početak ove sednice za sedam dana, odnosno šest dana, kako bi makar ispoštovali član 86. Poslovnika koji govori o sazivanju sednice u roku od najmanje sedam dana. Hvala. Hvala vam puno.U pitanju je hitnost postupka, kao što znate, znate da leh specialis derogat legi generali, tako da sva posebna pravila derogiraju generalna pravila.(Marko

Bravo.)Hvala puno za bravo. Konačno jedno bravo za mene.Što se tiče televizijskih prenosa, da, znam da trenutno nismo u direktnom prenosu, ali onako kakav jeste običaj

Đurišić, smesta: Možda zato što vi gostujete po emisijama, mi ne možemo nigde da se pojavimo i da bilo šta da kažemo.)Dobro, dogovorićemo se, ako mogu da utičem,

23, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 poslanik.Konstatujem da nije prihvaćen Predlog.Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini.Stavljam na

stavi na dnevni red Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.Stavljam na

da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada.Stavljam na glasanje ovaj Predlog.Zaključujem glasanje: za – jedan, – osam, uzdržanih – nema.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj Predlog.Narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković predložili su da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o dopunama Zakona o akcizama.Stavljam

je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu.Stavljam na glasanje

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu.Stavljam na

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu.Stavljam na

je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu.Stavljam na glasanje

152, protiv – pet, uzdržan – jedan, nije glasalo 30 poslanika.Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog.Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.Stavljam na glasanje ovaj

za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu.Stavljam na glasanje ovaj

Predlog zakona o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.Stavljam na glasanje ovaj

Predlog.Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.Da li Boško Obradović želi reč?Izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, pomaže Bog svima i srećan vam današnji praznik Vavedenja. Nije baš možda pametno da radimo na ovako veliki praznik, ali ako vladajuća većina to želi, mi iz opozicije smo uvek spremni da vas kritikujemo.Mislim da imamo pred sobom i da vi imate pred sobom jedan izuzetno važan predlog zakona, naime, Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom načinu uređivanja isplate penzija.Ovo je veliki trenutak za Narodnu skupštinu Republike Srbije jer se usvajanjem jednog ovakvog zakona ispravlja ogromna nepravda koja je naneta najstarijoj populaciji naših sugrađana, penzionerima kojima su praktično opljačkane penzije, kao njihovo stečeno pravo, kao njihovo Ustavom zagarantovano pravo.U prethodne dve godine SNS je uprkos obećanju uprkos obećanju Aleksandra Vučića da nikada neće biti smanjene penzije, na nekim od prethodnih izbora, a to je samo jedno od lažnih obećanja SNS, smanjila smanjila penzije za 10% i evo već dve godine pljačka penzionere, oduzimanjem njihovog zakonitog i stečenog prava na isplatu penzija.Mi smo, ispunjavajući naše predizborno obećanje i sporazuma o socijalnom partnerstvu sa Udruženjem sindikata penzionera Srbije i Udruženjem sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, predali u skupštinsku proceduru Predlog zakona kojim se ukida ovaj pljačkaški Zakon o privremenom načinu isplate penzija i ne samo to da ukidamo ovaj katastrofalni zakon kojim ste opljačkali penzionere u Srbiji, već tražimo da se istim takvim jednim zakonom vrati sve ono što je opljačkano u prethodne dve godine. Koliko ste unazad pljačkali penzionere, toliko u narednim godinama da traje vraćanje tog opljačkanog dela penzija naravno sa zateznom kamatom.Dakle, mi ispunjavamo, za razliku od vas naprednjaka, naša predizborna obećanja i kao što smo obećali penzionerima pre izbora, evo u skupštinskoj proceduri zakona kojim se staje na njihovu stranu, kojim se štite od dalje pljačke od strane SNS i kojim se vraća ono što je opljačkano u prethodne više od dve godine.Mislim zato da je ovo istorijski trenutak. Ovo će biti datum koji će se pamtiti u istoriji srpskog parlamentarizma iz prostog razloga što se prvi put pokrenula tema da se penzionerima vrati ono što je od njih opljačkano zahvaljujući vašem Zakonu o privremenom načinu isplate penzija.Niti je taj zakon bio privremen. Već dve i po godine pljačkate penzionere, niti je to bilo po Ustavu. Ali, evo, dolaze nove političke snage koje se obavezuju da će penzionerima biti vraćeno ono što ste im opljačkali. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje i saopštavam:

predložili su da se dnevni red dopuni tačkom – Predlog Rezolucije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata.Boško Obradović. Poštovane kolege narodni poslanici, poštovana predsedavajuća i radno predsedništvo, mislim da postoje teme oko kojih čak i mi koji smo toliko puta zaraćeni i podeljeni na vlast i opoziciju, zaista nema razloga da se delimo.Evo jedne takve teme, Predlog Rezolucije o genocidu nad Srbima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, nesumnjivo je tema koja tangira svakoga ko se oseća Srbinom. Nema dakle niti jednog jedinog razloga da vi kao vladajuća većina ne predložite, ne podržite da ovaj naš predlog uđe u skupštinsku proceduru, uđe na dnevni red, pa ako treba da ga zajednički dopunimo i prepravimo i popravimo, otvoreni smo za to. Ali da odbijete donošenje Rezolucije o genocidu nad srpskim narodom u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, ja to ne bih nikako mogao da razumem i da objasnim, sem vašom histerijom da se odbije svaki predlog koji dolazi iz redova opozicije.Prosto, ima iz redova opozicije predloga koji su zaista konstruktivni, koji zaista možete i vi da potpišete i siguran sam da intimno svako od vas poslanika vlasti podržava ovaj Predlog rezolucije, ali vam je neko možda, iz ne znam kog razloga, rekao da ne smete da glasate da ovo uđe na dnevni red današnje sednice.Molim vas da još jednom razmislite. Ne morate misliti glavom Aleksandara Vučića ili Aleksandra Martinovića. Ako su vam oni rekli – ne smete glasati, vi slobodno glasajte, jer ste slobodni ljudi i nezavisni narodni poslanici. Vreme je, apelujem na vas, molim vas i preklinjem vas, vreme je da govorimo o stradanju srpskog naroda u 20. veku, da domaćoj i međunarodnoj javnosti iznesemo istinu o stradanju Srba u NDH. To je naša obaveza prema svim postradalima, to je naša obaveza prema našim žrtvama, to je naša obaveza istorijskog sećanja i pamćenja.Zar je moguće da Narodna skupština Republike Srbije još uvek posle toliko decenija ovde u ovom domu nije donela rezoluciju o genocidu nad Srbima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj? Zar smemo da imamo takav odnos prema stradanju Srba u 20. veku?Ne vidim ko može da bude protiv ovog predloga? Ne vidim šta može da bude sporno u ovom predlogu? Ne vidim zašto biste glasali protiv uvrštavanja ove tačke dnevnog reda kao dopunske? Svi se slažemo oko toga. Svi znamo da se u Nezavisnoj državi Hrvatskoj desio jedan od najmonstruoznijih genocida, da su koncetracioni logori Jadovno i Jasenovac bili najmonstruoznije industrije smrti u istoriji čovečanstva, da su ustaše ubijali decu u posebnim dečiji koncentracionim logorima. Ali, da to mi ovde ne konstatujemo u Narodnoj skupštini, da ne napravimo rezoluciju na tu temu, da ne stanemo svi kao jedan iza toga,

28. i 87. st. 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da će Skupština danas raditi i posle 18 časova zbog potrebe da Skupština

dnevni red današnje sednice dopunimo Predlogom odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanje tokom izbornog procesa 2016. godine od dana raspisivanja republičkih izbora do dana objavljivanja konačnih rezultata **Boško Obradović** Poštovane kolege narodni poslanici, ima još više razloga zašto vi posebno iz vlasti treba da prihvatite ovaj predlog da se u Narodnoj skupštini konačno obrazuje anketni odbor koji bi ispitao istinu o svim dešavanjima u nedavno održanim vanrednim parlamentarnim izborima. Zašto? Zato što ste vi prvi predložili formiranje takvog anketnog odbora. Upravo je šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović prvi predložio da formiramo skupštinski anketni odbor i ispitamo šta se zaista dešavalo u prethodnim izborima.Zašto vi onda ne biste podržali ovaj naš zahtev za formiranje anketnog odbora? Zašto ste odustali od sopstvenog zahteva za formiranje skupštinskog anketnog odbora? Da li ste time priznali da smo bili u pravu kada smo govorili da ste zapravo sproveli izbornu krađu? Ne vidim drugo obrazloženje.Da zaista stojite iza svojih reči, da imate dokaze da je nešto bilo drugačije, da je opozicija u nečemu kriva, valjda biste pristali na formiranje anketnog odbora i kroz rad anketnog odbora dokazali šta se dešavalo u izbornoj noći, ako već tvrdite da se nešto dešavalo.Što bežite od formiranja skupštinskog anketnog odbora? Gde bežite? Čega se stidite? Šta krijete? Šta je problem?Ja iz svega ovoga mogu da zaključim jedino jednu jednostavnu i prostu činjenicu da smo mi bili u pravu kada smo tvrdili da ste vi pokrali izbore, jer vi da se ne plašite vi biste formirali skupštinski odbor i otkrili zapravo šta se dešavalo u izbornom procesu. Vi ste odustali od sopstvenog predloga. Vi čak niste glasali ni za predlog Aleksandra Martinovića.O čemu se radi? Radi se o tome da se plašite skupštinskog anketnog odbora za utvrđivanje istine o izbornom procesu jer bismo tu dokazali kako ste krali u biračkim spiskovima, kako ste prepravljali biračke spiskove i zapisnike, kako ste štelovali u Statističkom zavodu i RIK, kako ste krali glasove ucenama, pretnjama, telefoniranjima, upadanjima u kuće i svi drugim vidovima pritiska na građane, kako ste uveli medijsku cenzuru, kako ste sprečili ravnopravan medijski tretman svih izbornih učesnika, kako vaš lider Aleksandar Vučić pet godina nije želeo da izađe ni na jedan direktan televizijski duel, gde bi sa druge strane sedeo neko ko nije Jelena Karleuša, kako vi jednostavno sprovodite izbornu torturu nad građanima Srbije.Nema u Srbiji slobodnih izbora dok nema slobodnih medija i dok se ne sazna istina o vašoj izbornoj krađi.Da vas podsetim, Tomislav Nikolić je u drugom krugu predsedničkih izbora 2012. godine obećao istinu o izbornoj krađi od Đurđevdana 2012. godine. Evo pete godine, evo kraja njegovog mandata, još jedno lažno predizborno obećanje SNS i Tomislava Nikolića.Sada

Izvolite. **Boško Obradović** Uvažene kolege narodni poslanici, znam da se radujete kada me čujete, pa bih želeo da vas upoznam sa jednim izuzetno važnim zakonskim predlogom naše poslaničke grupe. Radi se o izmenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojim uvodimo dve ključne izmene, koje ste naravno vi u vašim reformisanim penzionerskim pljačkama zaboravili.Prva stvar jeste nešto što ste izbacili iz zakona kada ste oteli penzionerima 10% od penzija. Tada ste izbacili jednu veoma važnu odredbu toga zakona, a to je da se visine penzija u Srbiji redovno usklađuju sa visinama troškova života, odnosno sa rastom cena u Srbiji.Dakle, vi već godinama ne usklađujete penzije sa rastom cena. Dakle, ne samo da ste penzionere opljačkali za 10% koliko ste im uzeli, nego ih pljačkate i dalje, jer rast cena neprestano postoji, inflacija neprestano postoji, a njihove penzije se ne usklađuju sa rastom životnih troškova.Mi smo želeli ovim predlogom izmena i dopuna Zakona o penzijskom invalidskom osiguranju da ispravimo još jednu nepravdu koju je donela Srpska napredna stranka u vremenu svoje vlasti, i da vratimo ovo usklađivanje rasta penzija sa rastom cena i životnih troškova.Ima i druga, još važnija možda za strateški odnos prema PIO fondu, izmena i dopuna ovog zakona, koja se tiče izmena u sferi Upravnog odbora PIO fonda. Naime, vi ste u svoje vreme promenili broj članova PIO fonda, smanjili ga na sedam članova Upravnog odbora i dodelili, naravno, Vladi da od tih sedam ima četiri člana koje delegira. Samim tim, vi ste kao Vlada, vi ste kao Srpska napredna stranka preuzeli vlast nad PIO fondom.Dakle, više se zaposleni koji pune taj PIO fond i penzioneri koji su korisnici PIO fonda ne pitaju ništa u PIO fondu, jer je Vlada kroz svoja četiri predstavnika Upravnog odbora PIO fonda preuzela većinu nad vođenjem PIO fonda. Vi na to nemate pravo i mi pokušavamo ovim izmenama i dopunama Zakona da to vratimo u normalnu ravnotežu.Predlažemo veći broj predstavnika zaposlenih u PIO fondu i predlažemo veći broj predstavnika penzionera u Upravnom odboru PIO fonda. Na taj način bi se uspostavila ravnoteža prilikom rukovođenja PIO fondom i ne bi se dešavalo kao sada, da vi stavite nekadašnju ili sadašnju imovinu PIO fonda, poput lekovitih banja, na privatizacije i rasprodaje, već bi se radilo potpuno suprotno, PIO fondu bi se vratili oni kapitalni objekti, sva njegova imovina, sva preduzeća koja su mu pripadala, kako bi PIO fond imao sigurnost za isplatu penzija u budućnosti. Hvala. **Maja Gojković** Stavljam na glasanje ovaj

predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji su podneli poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka i Narodni pokret Srbije.Izvolite. Hvala, predsednice.Poštovane kolege narodni poslanici, danas, nažalost, građani Srbije neće moći da čuju da postoji alternativna ekonomska politika politici Vlade Republike Srbije, jer ovaj deo sednice nije u direktnom prenosu, zato što je tako htela vladajuća većina. Naravno, to nas neće neće obeshrabriti i nećemo odustati od toga da predlažemo predloge zakona za koje smatramo da su bolji za građane Republike Srbije, predloge zakona koji treba da donesu do promenu života građana Republike Srbije, do toga da građani Srbije osete boljitak, da građani Srbije, pre svega mladi reše da ostanu u Srbiji i ovde da zasnuju svoju porodicu.Kada budemo raspravljali o budžetu narednih dana, nažalost, nećemo videti ni jednu meru Vlade Republike Srbije koja ide u tom smeru, a nekoliko zakona koje ćemo mi danas predložiti ovde imaju upravo nameru da mlade ljude pre svega zadrže u Srbiji i da im se omogući da nađu posao, zasnuju porodicu i nastave budućnost u svojoj državi.Prvi zakon o kojem ću govoriti je Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Mi smo na početku jesenjeg zasedanja ove godine smanjili iznos poreza na promet koji ostaje lokalnim samoupravama. Taj porez je smanjen za 4, odnosno 3% i bilo je obrazloženje kada je Vlada došla sa tim predlogom, kako mere koje su dovele kada je taj zakon usvaja 2011. godine nisu dale rezultate.Međutim, ni u raspravi nismo čuli ni jedan argument koji bi to potvrdio, zato što postoje brojni primeri opština koje su uspešno koristile taj veći priliv sredstava u svoje lokalne budžete od poreza na zarade i koristili za razvijanje privrede u svojim opštinama. Ovde su se stalno govorili i navodili loši primeri. Na kraju, kao vrhunski argument bilo je to što su lokalne samouprave prihvatile ovo smanjenje. Prihvatile su tako što im je prvo ponuđeno da se smanji za 10 milijardi godišnje, a na kraju kao kompromisno rešenje ponuđeno pet. Naravno da su prihvatili.Naše rešenje je da kroz dva zakona lokalnim samoupravama ostane ovaj manji iznos, koji ste vi rekli da su one prihvatile, ali da se kroz izmenu drugog zakona, o kojem ću u narednoj dopuni govoriti, krene konačno sa smanjenjem da se smanji za 1% poreza na dohodak građana kako bi krenuli u to rasterećenje privrede i omogućavanje veće privredne aktivnosti. Hvala. **Maja Gojković**

niko.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, koji su podneli poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Izvolite. Hvala.Poštovane kolege, suština izmene koju ovaj Predlog zakona nosi jeste da se stopa poreza na dohodak građana sa 10 smanji na 9%. Jedno od glavnih opterećenja godinama unazad, deset i više godina, i jedna od glavnih zamerki je da je opterećenje na zarade zaposlenih za poreze i doprinose preveliko i iznosi blizu 70%. Jedna od glavnih zamerki svih koji žele da investiraju u Srbiji jeste da je to opterećenje mnogo manje u drugim zemljama i zato se brojni investitori, nažalost, odlučuju da umesto da investiraju u Srbiji, investiraju u neku drugu državu. Svaka Vlada je dolazila i obećavala određena smanjenja. Nažalost, to se nije desilo.Mislimo da ako se već u brojnim zakonima koje smo danas stavili stavili na dnevni red, od budžeta do izmena Zakona o budžetskom sistemu, govori o tome kako su rezultati bolji od očekivanih i planiranih, smatramo da je potrebno uraditi nešto, nešto što nažalost iz medija možemo da čujemo da Ministarstvo finansija ne planira ni u narednoj godini. Ministar finansija je vrlo jasno pre neki dan rekao da ne planira smanjenje opterećenja poreza i doprinosa na zarade zaposlenih u Srbiji. To, nažalost, ima za posledicu da Srbija kaska u investicijama za svim zemljama u regionu. Investicije Srbije po glavi stanovnika u odnosu na druge zemlje u regionu su najmanje. Te investicije su investicije u najjednostavnije industrije, najjednostavnije poslove, poslove koje zaposleni rade za minimalnu zaradu koja je i manje opterećena porezima i doprinosima i sasvim sigurno to nisu investicije koje mogu da dovedu do razvoja Republike Srbije. Rast koji imamo nije dovoljan. Rast je posledica opšte ekonomske situacije u svetu.Ako je procena Svetske banke da svetska privreda raste stopom od 3,1 do 3,3%, a srpska privreda 3% u 2016. godini, mi i dalje kaskamo za svetom, i nisu na mestu poređenja sa privredom Nemačke i stopom rasta u Nemačkoj, Francuskoj ili Švedskoj. Mi treba da vidimo kojom stopom rasta rastu privrede nerazvijenih zemalja u kojima je nažalost Srbija i videćemo da tu mnogo kaskamo. I da bi se promenila psihologija i da bi se u Srbiji ostvario rast, potrebne su nam kvalitetne investicije koje mogu da dođu tek kad smanjimo opterećenje. **Maja Gojković**

radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa rušenjem objekata u Beogradu u delu grada poznat kao Savamala 25. aprila 2016. godine, koji su podneli poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka - Narodni pokret.Da li želite reč?Reč ima Marko Đurišić. Prošlo je više od sedam meseci od izborne noći i onoga što se tada desilo na jednom delu Beograda, a što je vrlo zabrinjavajuće, verujem, za svakog građanina Srbije, ne samo zato što su porušene određene barake, kako to govori premijer, zato što je to urađeno u toku noći, nelegalno, nego pre svega zato što policija nije odgovorila na pozive građana koji su uznemireni onim što se dešavalo, pozivali policiju da dođe i da interveniše u skladu sa zakonom, a policija to nije uradila.Ono što najveći broj građana pita od tog dana do danas je – ko je mogao da da takvu naredbu? Ko su kompletni idioti iz vrha gradske vlasti, kako smo mogli da saznamo u nedeljama posle tog događaja od strane premijera, koji su organizovali i naredili to rušenje? Ali, nismo mogli da saznamo ko su oni u policiji koji su dali naređenje policijskim službenicima koji su bili dežurni te noći da na telefonske pozive građana ne odgovaraju.U pravosudnom sistemu Srbije, umesto da dobijamo odgovore na ova pitanja, mi imamo proces protiv medija koji o tome pišu. Takva zemlja sasvim sigurno nije sigurna zemlja za svoje građane, takva zemlja nije sigurna zemlja za bilo koga ko hoće da dođe u Srbiju i da investira i radi. Mislim da je odgovor na ovo pitanje u interesu svih, i vlasti i opozicije, građana, medija, svih nas. Nažalost, tu se ne slažemo. Ni jedan jedini odgovor, sem toga da je istraga u toku, nismo dobili za sve ovo vreme.Ja vas zato pozivam da ovde u parlamentu u okviru nadležnosti koje parlament ima i mogućnosti da formira anketni odbor koji će da se bavi određenom temom, formiramo anketni odbor, onako kako je predloženo, sa učešćem svih parlamentarnih stranaka i da to bude mesto gde će moći da se čuje istina o događajima, će možda oni koji se danas plaše da pristupe pravosudnim organima, koji su potpuno pod kontrolom vladajućih stranaka, mogu da dođu u parlament kao sigurnu kuću i kažu šta znaju o tome. Da čujemo gde su bili Ćelavi, Mutavi i ostali te noći, šta su radili, da oni koji su još živi dođu danas u parlament, odnosno kad usvojimo ovu odluku, i kažu nešto o tome ko je dao naredbu

ni sa Predlogom budžeta nije došao novi predlog zakona ili izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom od strane Vlade i da se ostvaruje ponovo ono što imamo na delu već dve godine, to je najava Ministarstva za rad i socijalna pitanja koje u odgovoru na našu zakonsku inicijativu kaže da je formirana radna grupa i da će radna grupa doći sa predlogom zakona koji bi trebao da poboljša i da unapredi finansijsku podršku porodici sa decom od strane države. Nažalost, ta radna grupa prvi put je formirana pre više od dve godine. Ona je godinu dana radila svoj posao, a onda, kako ministar kaže u tom obrazloženju, došli su izbori, pa je posle izbora došlo formiranje Vlade, pa sto dana Vlade i razni drugi jubileji. Sada ćemo očigledno da imamo nove izbore, a izmena ovog zakona nema.Mi smo dali ovaj predlog zato što je situacija katastrofalna. Ove godine je najmanji broj beba rođen u Srbiji u ovom veku. U jučerašnjim novinama je bio tekst o tome da je bebi oprema u Srbiji 50% skuplja nego u zemljama Evropske unije, a mere koje Vlada kroz ovaj zakon sprovodi nisu menjane već šest godina i nema naznaka da će se menjati.Ono što sam gledao u ova dva dana od kada smo dobili budžet je upravo bio razdeo ministarstva koji je namenjen za ovu svrhu. Tu, nažalost, nikakve promene nema.

Danas je situacija u Srbiji katastrofalna. Stopa i odnos preminulih i rođenih građana u Srbiji ove godine će biti najveći, 40.000 će biti ta razlika. Ako uzmemo podatak da se samo u zemlje OECD-a u 2015. godini preselilo 58.000 građana Srbije, znači da smo mi za jednu godinu izgubili 100.000 građana. Koji je to alarm? Šta je to što će ovu Vladu da natera da nešto uradi?Pozivam vas da usvojite ovaj predlog, da otvorimo ovu raspravu i da konačno uradimo nešto. Ovde sigurno ima nekih mera koje možda nisu sada sprovodive, ali nešto moramo da uradimo po ovom pitanju. Hvala vam. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam na glasanje

Hvala, poštovana predsednice, kolege poslanici.Zakon o kulturi bio je jedan od poslednjih zakona koji je donet u prošlom sazivu Narodne skupštine. S obzirom na vreme i na najavu novih izbora, pitanje je koliko ćemo uopšte u ovom sazivu i da li ćemo imati bilo kakav zakon od ministra kulture novog. Meni je, iskreno da kažem, bilo i teško kada je bilo sto dana Vlade da se setim ko je ministar kulture.Ono što smo mi predložili i što smo, kada smo zakon usvajali, govorili da nije dobro, to je rešenje oko nacionalnih penzija. Ovo pre svega govori o odnosu države prema najistaknutijim kulturnim radnicima. Tada je prvobitna ideja, na sreću bivšeg ministra

na osnovu svoje uredbe i svojih kriterijuma.Ono što smo mi predložili ovom uredbom je da, kao u slučaju vrhunskih sportista, što je u redu, država vrhunskim kulturnim radnicima i umetnicima po automatizmu onog trenutka kada oni ostvare najvišu međunarodnu nagradu dodeli nacionalnu penziju na isti način na koji je to urađeno i za sportiste.Odgovor sportiste.Odgovor Ministarstva na ovu inicijativu je da je to sadržano u uredbi. Naša želja je upravo da to ne bude stvar uredbe, jer uredbe Vlada donosi tajno na svojim sednicama, bez prisustva javnosti, bez javne rasprave, a zakonska rešenja su jedini načini koji garantuju da ćete neko pravo imati i da možete da znate i da budete sigurni u to pravo.Nekoliko puta predlažući ove izmene zakona, citirao sam razne ljude koji su govorili o važnosti kulture za jedan narod. Sada mi je posebno zanimljivo bilo nešto što je izjavio Vinston Čerčil za vreme napada fašističke Nemačke u Drugom svetskom ratu, a vi ste inače u knjizi za Borisa DŽonsona, ministra spoljnih poslova, vidim napravili jedan diplomatski skandal organizujući privatnu promociju njegove knjige o Čerčilu upravo u Beogradu kad je bio u zvaničnoj poseti, pa možda ste tamo mogli da čujete tu izjavu Čerčila koji je rekao kada je general predložio da se ukinu kulturna dešavanja da bi se uštedele pare, Vinston Čerčil mu je odgovorio – a, šta ćemo onda gospodine braniti? Hvala. **Maja Gojković**

28, protiv – niko, uzdržanih- nema, nije glasalo – 160 poslanika.Konstatujem da nije prihvaćen predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da dopunimo Dnevni red Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Izvolite. Hvala. Drago mi je što ste čitali tu knjigu, žao mi je jedino što je promocija te knjige izazvala jedan diplomatski skandal ali dobro, da se vratimo na ovaj Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.Ovaj zakon koji je najavljivan od, takođe bivše ministarke, kao zakon koji će konačno da uredi stanje u javnom sektoru, nažalost, u sebi krije veliku manu. Već u prvom članu Zakon definiše javni sektor bez javnih preduzeća, bez NBS i bez i bez Javnog medijskog servisa. Samim tim, ovaj zakon to čini ne kompletnim i apsolutno ne može da odgovori svojoj nameni i svrsi, a to je da u javnom sektoru se uvede jasan i transparentan sistem plata gde će se za iste poslove, u bilo kom delu javnog sektora zarađivati isto.Ukazivali smo na to, naravno, to nije usvojeno, ove izmene zakona polaze od toga da se to promeni, da se ono što se dešava po javnim preduzećima, NBS, gde se plate i dalje povećavaju, gde se dele dodaci, naknade, nagrade, bonusi, u situaciji kada se zaposlenima u državnom sektoru, u državnoj upravi jedini koji se ne nalaze na planu povećanja zarada za 2017. godinu. Sve to stvara dodatne neravnopravnosti, dodatno nezadovoljstvo i čini državnu upravu i ovaj deo javnog sektora koji je obuhvaćen ovim zakonom neefikasnim i ne ispunjava ne ispunjava onu namenu za koju postoji, a to je da pomaže građanima u ostvarivanju njihovih prava.Ovaj zakon je loš jer je smanjio neka prava zaposlenih, njihovu mogućnost da biraju i mesto gde će živeti, jer im je ograničeno pravo da traže naknadu za prevozu skladu sa promenom prebivališta. Ovaj zakon je uveo budžetsko ograničenje gde se ispunjavanje budžeta stavlja kao vrhunski cilj, što je potpuno pogrešno. Cilj treba da bude ostvarenje uloge državnog organa koji je formiran da bi zadovoljio potrebe građana, a ne da bi potrošio ili ne potrošio budžet, ostvario uštedu ili neko drugo rešenje.Ovaj zakon je i onako težak, ekonomski položaj zaposlenih u ovom delu javnog sektora kojima se bavi, učinio je još težim

Hvala.Ovaj zakon predlažemo već više od godinu dana. Suština ovog zakona je da se hrana za bebe oporezuje manjom stopom poreza na dodatu vrednost, umesto 20% na 10%. Ideja ovog zakona je bila da se pokaže da država preduzima aktivne mere i da želi nešto da promeni u politici koja je dovela do toga da se svake godine u Srbiji rađa sve manje i manje beba.Ono beba.Ono što je novo u celom ovom predlogu je mišljenje Vlade Republike Srbije koje je došlo pre tri dana, koje naravno kaže da ovaj zakon ne treba prihvatiti ne zato što nešto u ovom predlogu zakona nije dobro, nego jedino obrazloženje Vlade je ukoliko bi se smanjio smanjio PDV za hranu, za bebe sa 20% na 10%, to ne mora nužno i ne bi nužno dovelo do pojeftinjenja ovog proizvoda.Mislim, da ovakvo obrazloženje je krajnje neprimereno. Naravno, da ne postoji automatizam ali ova Vlada se zaklinje na tržište kao vrhovnog sudiju koji uvek pravedno rešava i

proveri da li su cene smanjene i na koji način. Siguran sam da i sami uvoznici i proizvođači ne bi odustali od mogućnosti da smanje PDV, da samim tim smanje i maloprodajnu cenu, jer bi ta manja cena njima omogućila veći promet i veću zaradu.Tako da mi je apsolutno neprihvatljivo obrazloženje Vlade. Tom logikom nikakva mera koju mi ovde usvajamo smanjenja ili povećanja PDV-a, uticaja povećanja ili smanjenja minimalne cene zarada i druge stvari koje mi u parlamentu ili Vlada radi, ne bi trebala po automatizmu da dovede do neke promene na tržištu. To naravno nije tačno. Ako postoji tržište i ako se svako bori za mesto na tržištu, on će iskoristiti mogućnost da smanji cenu svog proizvoda zato što je manji PDV za 8% ili 9% koliko bi to smanjilo cenu i time se bolje pozicionira na tržištu.Zato vas pozivam da prihvatite ovaj zakon, da raspravljamo o njemu, da ga izglasamo i time pomognemo porodicama. **Maja Gojković** Hvala

Predlog zakona o predlaganju Zakona. Izvolite. **Marko Đurišić** Hvala.Ovaj Zakon o predlaganju Zakona, više puta sam to govorio, ali nisam naišao na razumevanje, a gotovo na svakoj sednici ovog saziva imamo situaciju kada se vidi zašto je potrebno da postoji jedan ovakav zakon, da postoji u pravnom sistemu Srbije. Danas smo stavili na dnevni red, po hitnom postupku, zakone, najvažniji zakon koji Skupština donosi, Zakon o budžetu, stavljen je po hitnom postupku.Dva prateća zakona stavljena su po hitnom postupku. Nekoliko zakona koje je Vlada predložila, u međuvremenu na neki čudan način nismo danas stavili na dnevni red, a izazvali su i polemiku u javnosti i očigledno namera da se predlože i usvoje po hitnom postupku krila je u sebi korist, korist pojedinaca, najviših državnih funkcionera koji žive u državnim vilama i stanovima, koji su Predlogom zakona o stanovanju, koji je takođe bio upućen u Skupštinu po hitnom postupku, trebali da završe za male pare u nečijim privatnim rukama.Ovaj zakon treba da uvede red i da se ustavna mogućnost da se određeni zakoni nađu po hitnom postupku u roku kraćem od 15 dana, da to stvarno bude izuzetak, a ne da bude pravilo. U ovom sazivu 78% zakona o kojima smo raspravljali je raspravljano po hitnom postupku. Ovo celo zasedanje, sve tačke dnevnog reda su po hitnom postupku. Obrazloženje nismo dobili ni od Vlade, ni od predsedavajućeg, zašto se usvajaju zakoni po hitnom postupku.Po našem mišljenju, jedini način da se sa ovom praksom prestane je da se donese zakon,

i da ono što stoji u ovom Predlogu zakona bude za nas obaveza i da se ponašamo odgovorno prema građanima koji su nas izabrali ovde.Nažalost, nisam dobio podršku većine poslanika u prethodnih nekoliko puta za ovaj zakon, ali sasvim sigurno neću odustati u ime svoje poslaničke grupe

ojačaju institucije, da se ojača pozicija parlamenta, uvede veća odgovornost, što bi na kraju dovelo i do boljeg života građana Srbije. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam

Đurišić** Hvala.Da ispravim mog kolegu iz poslaničke grupe Dveri, koji je danas u ime svoje poslaničke grupe jedan sličan zakon obrazlagao i pokušao da dobije vašu podršku za to, rekao je da je prvi put da se u parlamentu o tome govori. Nije prvi put. Ja mislim da je ovo 12 put od 15. septembra 2015. godine kako ja u ime poslaničke grupe pokušavam da stavim na dnevni red Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.Ovome se su se pridružili u međuvremenu i poslanici DS. Pokušavamo već više od godinu dana da vam ukažemo na štetnost ovog zakona, na veliku nepravdu koja je učinjena

25%.Ono što dobijemo kao odgovor, to je da ovaj zakon, koji u sebi nosi reč privremeno, postaje trajan, trajno rešenje. Mi ćemo danas imati na dnevnom redu ove sednice koju započinjemo izmene ovog zakona predložene od strane Vlade, ali ne izmene koje stavljaju van snage odredbe ove Vlade o smanjenju penzija, nego neko povećanje od 1,5%, koje odgovara usklađivanju sa rastom cena na malo u Republici Srbiji u 2016. godini, a nigde ne govori o tome da li će se i kada će se penzionerima kojima su pre više od ve godine smanjene penzije te penzije vratiti na onaj nivo koji je važio do tada i kada će im biti isplaćena razlika, a to je o čemu govori naš Predlog zakona.Radujem se ovoj raspravi. Nažalost, ona će biti objedinjena, biće sa budžetom, ali da probamo da dobijemo odgovor od ministra da li ostaje pri onoj rečenici koju je rekao kada je ovaj zakon usvajan pre dve godine, kada je rok trajanja ovog zakona od tri godine izbrisan iz ovog zakona, sa obrazloženjem da će ovaj zakon prestati da važi pre tog roka.U svim ovim zakonima vezanim za budžet stoji da su rezultati fiskalne konsolidacije bolji. Ako su bolji, onda je vreme da ovaj nakaradan i loš zakon prestane da važi. Ja vas pozivam da glasate za njega.

Hvala.Pre godinu dana jedno od brojnih neispunjenih i lažnih obećanja premijera Srbije i njegove stranke dobilo je verifikaciju ovde u parlamentu Srbije. Tada je ona omražena i najavljivana dugi niz godina taksa na električno brojilo, koja je ukinuta tek dve godine po dolasku na vlast, posle samo godinu i po dana ponovo vraćena, pod nazivom – taksa za Javni medijski servis.Ta taksa je, naravno, gle čuda, ponovo uvedena na način na koji je naplaćivana do 2014. godine, a to je uz račun za električno brojilo, ali ne na način da ste vi mogli da ne platite tu taksu, nego na način da bez obzira koliko platili račun za električnu energiju, prvo će biti odvojen novac za taksu, a onda će ostatak novca otići za namirenje duga za električnu energiju i time ste, pored toga što ste jedno od brojnih svojih obećanja pogazili, doveli građane Srbije u poziciju da nekoliko puta plaćaju ovu taksu. Plaćaju je na električno brojilo koje imaju u garažama, privremenim objektima, hodnicima, ne znam ni ja čemu, i praktično, time što niste jasno u zakonu propisali da jedno lice, fizičko ili pravno, može samo jednom da bude obveznik ove takse, uveli ste da građani po nekoliko puta plaćaju ovu taksu i da on nje ne mogu da se oslobode.Procedura oslobode.Procedura koju Javni medijski servis sada koristi za oslobađanje od ove takse je takva da ja ne znam da li se iko oslobodio. Ova taksa, kada smo govorili o njoj u parlamentu, obrazložena je – pa, nema veze, ona je samo 150 dinara, nije to veliki trošak.Ja evo postavljam pitanje sada, 4. decembra, koliko će ona iznositi 2017. godine? Dakle, 150 dinara je iznos za 2016. godinu. To je sasvim sigurno jedna od tema vezanih za budžet narednih dana i da vidimo da li će Vlada finansirati Javni medijski servis kao prošle godine, zato što je taksa iznosila samo 150, a ne maksimalnih 500 ili ćemo imati taksu od 500 dinara od 1. januara? **Maja Gojković** Hvala.Stavljam na glasanje ovaj